Predlagatelj odluke je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove sukladno članku 20. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 177. Poslovnika na donošenje odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na raspravu o konačnom prijedlogu zakona. Amandmani se mogu podnositi do okončanja rasprave, to je članak 164. Poslovnika. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, gospodin Šime Lučin, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. Hvala lijepo. Evo ne moram posebno obrazlagat zapravo što je obrazac iskaznice i što se njime propisuje, ali samo da napomenem koja je bitna izmjena u odnosu na dosadašnju iskaznicu. Kako je dio prava zastupnika smanjen, ovdje je konkretno riječ o besplatnom gradskom prijevozu, do sada je to bilo navedeno na iskaznici, na novim iskaznicama to neće biti navedeno i de facto to je jedina izmjena u odnosu na sadašnje, Boris (SDP)** Hvala. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke. Tko je za?

Utvrđujem da smo prijedlog ove odluke donijeli jednoglasno sa 123 glasa. Evo prije nego zaključim sjednicu da vas obavijestim, sutra nastavljamo u 9,30 sa točkom dnevnog reda Informacija o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. I zamišljeno je da sutra radimo samo na toj točki. Samo da vas obavijestim, dosad je prijavljeno 32 za pojedinačnu raspravu. Dakle sutra nastavljamo u 9,30 sa tom točkom dnevnog reda.